Austatud Riigikogu! Alustame täiskogu VII istungjärgu 6. töönädala teisipäevast istungit. Ja nüüd on võimalik üle anda eelnõusid ning arupärimisi. Esimesena on avaldanud soovi Anti Poolamets. Palun! Austatud juhataja! Head ametikaaslased! Edastasime istungiosakonnale järgmise eelnõu: perekonnaseisutoimingute seaduse muutmise seadus. Perekonnaseisutoimingute seaduse muutmise seaduse eelnõu täiendab lapse andmete registreerimise korda ning täidab seaduses oleva lünga nende juhtumite korral, kui laps sünnib kodus või teel tervishoiuteenuse osutaja juurde. Sellistel juhtudel väljastab eelnõu järgi vastava tõendi perearst, et lapse saaks lapse saaks kõigi korrakohasuste järgi registreerida. Eelnõu on hädavajalik selleks, et lõpetada olukord, mille tõttu kodus sündinud lapsi ei saa muidu registreerida kui ainult kohtu kaudu. Sellist kadalippu ei ole lapsevanematele vaja. Kui nad jäävad sinna halli vööndisse, siis nad ei saa lapsele nime [anda] ega lapsetoetusi kasutada. See olukord tuleks ära lõpetada. Perearst on inimene, kes tunneb kõige paremini oma nimistusse kuuluvaid inimesi ja vajadusel saab võtta täiendavaid tõendeid. Praegune olukord on selline, et kui

on pöördunud Keskkonnaministeeriumi poole täiendavate Natura piiranguvööndite sihtkaitsevööndiks ja seda maaomanikega läbi rääkimata. Tõepoolest, loodusressursside arukas kasutamine on kindlasti väga oluline meie majanduses, aga ka looduskaitses. Samas ei saa unustada ka seda, et meil kehtib põhiseadus ja põhiseaduses on selline paragrahv nagu § mis ütleb, et kui eraomandile kehtestatakse teatud piirangud, siis tuleb ka need hüvitada. Samas on Keskkonnaamet jätnud tegemata terve rea toiminguid, on andnud ise endale arvamuse ja hakkab seda arvamust ka ellu viima. Sellest tulenevalt on tehtud fraktsiooni liikmete poolt järelepärimine keskkonnaministrile Natura piiranguvööndi muutmise kohta sihtkaitsevööndiks ja esitatud viis küsimust. kõige halvem on, on see, et nimetatud sammuga on riik andnud metsaomanikele signaali, et kui nad ei soovi, et nende metsamaa sisuliselt poolmuidu natsionaliseeritakse, siis ei tohi nad lubada oma maale ühtegi arvestatavat loodusväärtust. See on väga halb signaal.

registreerus 77 Riigikogu liiget. Läheme tänase päevakorra juurde. Esimene päevakorrapunkt on rahanduskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse "Eesti Panga Nõukogu liikme nimetamine" eelnõu 528 esimene lugemine. Ma palun kõnetooli rahanduskomisjoni aseesimehe Aivar Koka. Palun!

Eesti Panga Nõukogu liikme nimetamise eelnõu esimest lugemist ettevalmistav arutelu toimus rahanduskomisjonis 14. veebruaril. Eelnõu näeb ette nimetada Eesti Panga Nõukogu liikmeks Ivi Proos. Eelnõu esitamine tuleneb asjaolust, et Eesti Panga Nõukogu valdkonna asjatundjast liikme Kaie Keremi volitused lõppesid ennetähtaegselt.Eesti Panga Nõukogu esimees tegi käesoleva aasta 18. jaanuaril rahanduskomisjonile ettepaneku nimetada Eesti Panga Nõukogu liikmeks Ivi Proos. Ivi Proos on esitanud kirjaliku kinnituse, et ta vastab Eesti Panga seaduses Eesti Panga Nõukogu liikmele sätestatud nõuetele, ja on andnud enda nõukogu liikmeks nimetamiseks nõusoleku. Ivi Proos on edukalt läbinud ka julgeolekukontrolli.Taustaks: Eesti Panga Nõukogu on Eesti Panga järelevalveorgan ja see koosneb esimehest, Riigikogu fraktsioonide esindajatest ja valdkonna asjatundjatest. Eesti Panga Nõukogu moodustamisel lähtutakse põhimõttest, et iga Riigikogu fraktsioon esitab ühe oma liikme ja nõukogu esimees esitab neli valdkonna asjatundjat.

Riigikogu rahanduskomisjonile nelja kuu möödumisel asendusliikme nimetamise vajaduse ilmnemisest arvates valdkonna asjatundjast nõukogu liikme kandidaadi nime koos tema kirjaliku nõusoleku ja kirjaliku kinnitusega, et ta vastab Eesti Panga seaduses Eesti Panga Nõukogu liikmele sätestatud rahanduskomisjon arutas Eesti Panga Nõukogu esimehe ettepanekut oma 7. veebruari istungil ning otsustas esitada vastava eelnõu Riigikogu menetlusse.

Riigikogu kodu‑ ja töökorra seaduse § 117 lõike 1 kohaselt arutatakse käesoleva otsuse eelnõu ühel lugemisel. Eelnõu vastuvõtmiseks on vajalik poolthäälte enamus. Otsus on kavandatud jõustuma üldises korras.

Nagu kuulsite, siis eelnõule muudatusettepanekuid esitada ei saanud ja juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi lõpphääletus.

Head kolleegid, enne kui me läheme lõpphääletuse juurde – te olete kenasti kõik saali tulnud –, kas fraktsioonidel on soovi läbirääkimisteks? Seda soovi ei näe. Siis saame ka läbirääkimised sulgeda ja minna lõpphääletuse juurde. Seega panen hääletusele rahanduskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse "Eesti Panga Nõukogu liikme nimetamine" eelnõu nr 528. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Läheme teise päevakorrapunkti juurde, milleks on Vabariigi Valitsuse algatatud autoveoseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 490. Käsil on teine lugemine ja palun kõnetooli majanduskomisjoni liikme Riho Breiveli. Palun! Hea juhataja! Head kolleegid! Autoveoseaduse muutmist on tegelikult vaja selleks, et me ühtses Euroopa Liidu süsteemis oleksime samadel tingimustel kui kõik teised liikmesriigid, kes on antud direktiiviga ühinenud. See tähendab seda, et

Isamaa fraktsioonilt laekus kaks muudatusettepanekut. Eelnõu menetlemisest teavitati kõiki asjaga seotud organisatsioone,

läbi ka vastavas töörühmas ja leidsime, et paljud nendest kattusid Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi

erinevaid probleeme. Siis tuli selline ettepanek, et kutsume kohale vastava ala spetsialistid, kes ka esitasid koos Isamaaliidu fraktsiooniga antud

Komisjon vaatas läbi muudatusettepanekute loetelu kavandi, jättis arvestamata ühe Isamaaliidu fraktsiooni ettepanekutest

eelnõule kõik neli muudatusettepanekut. Komisjoni istungil tehti eelnõu kohta menetluslikud otsused. Praktiliselt oligi niimoodi, et esimene, kolmas, viies ja kuues ettepanek leidsid komisjonis konsensusliku

on komisjoni ettepanek võtta eelnõu kolmandaks lugemiseks Riigikogu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 9. märtsil. Aitäh!

Nii et nüüd on Isamaaliit ka saanud vabanduse kätte, vast Isamaa fraktsioon lepib sellega, et Isamaaliidu ees on vabandatud. Nii. Läheme nüüd küsimuste juurde. Peeter Ernits, palun!

ja ma loen, et kõik on keeleline, on üle käidud ja nii edasi, aga seletuskiri algab: "Ehitusseadustiku muutmise seaduse eelnõu algatas ..." Ma pean keeleliselt ka ütlema, et see on lihtsalt lihtsalt vastava dokumendi ettevalmistaja näpukas. See on ikkagi "autoveoseaduse".

seisukoht, et tegelikult on võimalik ikkagi brutomassiga asi ära lahendada. Kui paneme sellele veel teised näitajad kõrvale, siis see võib tekitada ainult segadust. Peeter Ernits, palun! Hea juhataja! Hea ettekandja! Nüüd ma lähen natuke tõsisemaks, kuigi ka ehitusseadustik ja nimed on olulised. Siim Kallas on küsinud, miks kehtestatakse reeglid, mis on Eestile kahjulikud. Jutt on sellest direktiivist, mida me praegu menetleme. See on ju selgelt Eestit ja Ida-Euroopat ja paljusid väiksemaid riike diskrimineeriv direktiiv ja meie püüame seda nui neljaks vastu võtta. Miks me seda teeme? Antud küsimust teisel lugemisel ei arutatud, aga arutasime seda esimesel lugemisel ja

kasutamise puhul peavad nad teatud aja tagant tulema tagasi Eesti Vabariiki. Või mitte ainult Eestisse, vaid baseerumiskohta ja see tähendab, et võib tekkida tühisõite

minu seisukoht on see, et see on probleem. Me ka esimesel lugemisel pöörasime ministri tähelepanu sellele, et peaks [kirjutama] kirja ja veel kord pöörduma ja võtma ühendust ka nende teiste riikidega, kes on pöördunud kohtusse.

kohtusse ja kohtuvaidlus alles kestab ja vastust meil ei ole, miks siis on majanduskomisjon selle eelnõuga edasi läinud? Kui tuleb kohtuotsus, et näiteks ei pea sõitma nii tihti

kas või selle ettepanekute rea, mis on ka tabelina olemas, siis me näeme sealt, et tegelikult enamus

Hea juhataja! Lugupeetud kolleegid! Ma ei ole rekajuht, aga ma olen jälginud selle selle seaduseelnõu tagamaid ja kohtunud inimestega, kes on tegelenud selle teemaga aastakümneid Ühelt poolt on see kõik tore, aga teiselt poolt on siin taga väga põhimõtteline küsimus. Põhimõtteline küsimus on, kas me suudame suveräänselt oma riigi ja oma ettevõtjate huvide eest seista.See tegelikult hakkas peale juba palju varem. Praegune Prantsuse president Macron,

Ma ei hakka pikemalt rääkima, see sisaldab väga erinevaid asju, aga selle lühike kokkuvõte oli see, et tõrjutakse

Õigesti tegutsevad, prantsuse keel on kõige tähtsam keel, aga teistel ei pruugi olla sellest nii kerge aru saada. Aga see oli üks oluline moment. Hiljem võeti vastu see direktiiv, mille numbrit ma ei hakka nimetama, igaüks näeb seda siin. Nüüd panid juba suured Euroopa riigid seljad kokku, Prantsusmaa, Saksamaa ja nii edasi. Jälle sama mõte. Ja võeti vastu see direktiiv, mille kohta Siim Kallas – kahju, et Siimu ei ole siin ei ole praegu kes Euroopa ja Brüsseli koridore tunneb paremini kui keegi teine meist, on komisjonis arutelul mitu korda küsinud,

suruvad peale, et Ida-Euroopa omasid oma turult välja tõrjuda. Majandusminister Taavi Aas. See on selle asja sügavam põhi. Jah, need parandusettepanekud Isamaalt, mitte Isamaaliidult, on detailid. Aga põhijutt,

18 000 reisi. Milline on see CO2jälg? See on küll õigustatud küsimus ja kontekst on hea, aga ma ei ole kindel, kuidas see argument Euroopa Kohtus mõikab. Aga iseenesest jah, nagu hea kolleeg Riho ütles siin, ega meil midagi muud teha ei ole,

erinevad loetelud dokumentidest, mis peavad olema kaasas, kui toimub vedu punktist A punkti B, ning

Nenditi, et brutomass on primaarne, ja toodi sisse selline täpsustus, et kui tõesti seda brutomassi ei ole võimalik ühelgi moel määratleda, siis on võimalik mingi teise mõõtühikuga

Kokkuvõttes võib öelda, et üle pika aja oli hea vaadata, et see eelnõu

täpsustusi teha, aga kokkuvõttes ikkagi muutus eelnõu ka igapäevaseks tegutsemiseks mõistlikumaks ja õiglasemaks. Nii et meie fraktsioon toetab seda. Aitäh!

sulgen läbirääkimised. Vaatame läbi muudatusettepanekud. Härrad, kui te ka saate tähelepanu muudatusettepanekutele pöörata, siis oleks kena. Esimene muudatusettepanek, esitatud juhtivkomisjoni poolt, arvestatud täielikult. Teine muudatusettepanek, esitatud Isamaa fraktsiooni poolt, juhtivkomisjon on jätnud arvestamata. Kolmas muudatusettepanek, juhtivkomisjoni poolt, arvestatud täielikult. Neljas muudatusettepanek, Isamaa fraktsioonilt, juhtivkomisjon on arvestanud sisuliselt. Viies muudatusettepanek, esitatud juhtivkomisjoni poolt ja arvestatud täielikult. Kuues muudatusettepanek, esitatud juhtivkomisjoni poolt, arvestatud täielikult. Sellega oleme kõik muudatusettepanekud läbi vaadanud. Juhtivkomisjoni ettepanek on

on Isamaa fraktsiooni algatatud käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu 496 esimene lugemine. Ma palun ettekandeks Riigikogu kõnetooli Aivar Koka.

ja seeläbi vähendada gaasi, elektri- ja soojusenergia hüppelise hinnatõusu mõjusid Eesti tarbijatele ja ettevõtjatele. Gaasi, elektri- ja soojusenergia hinna hiiglaslikud tõusud on oluliselt suurendanud käibemaksu laekumist ja seega ka riigi tulusid.

On ebaõiglane tarbijaid ja meie ettevõtlust kahekordselt karistada: kõigepealt hinnatõusudega ja seejärel suurema maksukoormaga [võrreldes] sisemajanduse kogutuluga. Rohepöörde poliitilistest otsustest ning turumoonutustest tulenev energiahindade hüpe on meie ettevõtlusele ja tarbijatele kõige tõsisem probleem lähitulevikus. Isamaa pakub selle probleemi leevendamiseks gaasi, elektri- ja soojusenergia käibemaksu alandamist 20%-lt 9%-le käesolevaks aastaks. Gaasi, elektri- ja soojusenergia kulud on enamasti sundkulud, millele pole alternatiive. Külm talv suurendab neid sundkulusid veelgi. Isamaa Erakond esitas selle eelnõu Riigikogule 7. detsembril. Kahjuks kaks kuud hiljem alles arutame seda siin saalis. Käibemaksu langetamise ideed on kõvasti toetanud Keskerakond ja seda on ka

et leevendada tänasel hetkel meie inimeste majanduslikku olukorda. Me teame, et gaasi hind on täna juba lausa seitse korda tõusnud

inimeste kodukulude kasvu. Ja nagu me teame, kui ettevõtjatel on võimalik käibemaks tagasi küsida, siis eratarbijatel seda võimalust ei ole. Aitäh!

Ettekandja rääkis siin innustunult tarbijate karistamisest ja siunas rohepööret.

paratamatus. Kuid rohepööre ei ole viimase aja hinnatõusude põhjus, hinnatõusude põhjus on siiski julgeolekupoliitiline. Energiahinnad on ühelt poolt kunstlikult manipuleeritud. Tänaste Ukraina sündmuste põhjal peab seda ka illustreerima, et Kremli tekitatud gaasidefitsiit on see, mis on põhjustanud ka teiste energiakandjate kõrge hinna. Loomulikult on selle taga veel sügavamad põhjused, nagu koroonaaegne majanduse elavnemine, väga suur likviidsus väga suur likviidsus majanduses, keskpankade rahatrükk. Eesti tingimustes lisanduvad inflatsioonile

kui energiakandjate hinda üldises tarbimiskorvis vaadata, siis see ei ole katastroof, selline universaalne katastroof, mis peaks põhjustama valimatuid kompenseerimise meetmeid.

aga mis seal salata, ka keskkonnakaitseliselt ja majanduslikult ebamõistlikult. See tähendab, et need, kes on võimelised rohkem energia eest maksma, saavad ka nendest soodustusest suurema osa.

See soodustamine saab toimuda ikkagi ainult riigieelarve arvel, aga riigieelarve mõte on siiski koguda raha kokku, maksud kokku selleks, et rahastada ühiseid asju, toetada eraarveid. Ühine asi on kindlasti sotsiaalpoliitika, aga mitte sedalaadi sotsiaalpoliitika, mis annab raha rohkem sinna, kus teda juba rohkem on. Ehk siis, mis seal salata, meiesugustele, paremini hakkama saajatele. See on väga väikese

palju taustaks, miks selline hääletustulemus rahanduskomisjonis lõpuks kujunes. Maksupoliitiliselt on muidugi hästi vastuoluline see, kui me ühelt poolt kehtestame energiahindadele aktsiisid

selle eelnõu tagasilükkamiseks. Muidugi me ei saanud ka autoritelt mingit teadmist, mida see meede maksaks, kuhu see raha läheks ja millest me riigieelarves loobuksime, kui me sellise sammu teeksime. Aitäh!

saavutamiseks hästi oluline. See on praegu niisugune vahepealne etapp lihtsalt, et veel enne järgmise aasta valimisi on meil ka see samm astutud. Aitäh!

ja kriitikat selliste meetmete suhtes. Ei rääkinud mina siin tulumaksust, ei rääkinud mina ka Reformierakonna nimel mitte. Ma põhjendasin teile,

kui 9%-le [langeb]. Eelnõus on see rida olemas, sa väidad, et seda ei ole kuskil kirjas. Aitäh! Ma olin rahanduskomisjoni arutelu juures ja olen seda eelnõu ka

Ka siin puldis ei olnud tegelikult mingit analüüsi selle kohta, mis on selle eelnõu rahalised mõjud. Oli kosta suurt südame tuksumist, kuidas riik saaks aidata oma inimesi, aga kuidas ta saaks teha seda tõhusalt ja mis see maksab, sellest te tegelikult ei rääkinud. Minu tsitaat, ma arvan, oli selles mõttes korrektne. Aitäh! Ma olin

Euroopa riigid on astunud siin erinevaid samme. Ja me teame ka seda, et on tõesti makse langetatud. Kas oli sellel teemal arutelu? Ja kui oli, siis mis olid need argumendid, miks

kursis, et selliseid populaarseid maksuvähendusi, mis lähevad vastuollu üldise maksu- ja sotsiaalpoliitikaga, tehakse ka mujal riikides.Kuid me oleme valitsuse tasemel ju kokku leppinud

tähendab siis teatud hinnast alates. See on teile ka tuttav, eks ole. Ja see on kuni teatud tarbimismahuni, et kõige suuremad tarbijad ja kõige jõukamad ei saaks piiritult.

on olnud see, et kodanikud panevad ikkagi oma maksud kokku selleks, et teha ühiseid asju, ja ühiseks asjaks üldiselt ei ole kombeks lugeda väga luksuslikku elamist ja nende toetamist, kes toetust ei vaja.

Kas oli arutluse all mingeid võimalikke stsenaariume? Me oma energiamajanduses väga kiireid muutusi ellu kutsuda paraku vist ei saa. Mulle tundub ka, et agressioon

tänaöiste või eileõhtuste sündmuste juures isegi natuke kohatu jääda sellele pidama, mida täpselt räägiti või rääkimata jäeti selle eelnõu esitamisega seoses. On selge, et et praeguseks on maskid langenud ja me ei saa läänes võtta sellist universaalset hinnamuret põhiliseks, millega tegelda. Põhiline on ikkagi fokuseeritud tegevus Venemaa agressiooni tõrjumiseks,

kui me oigame siin hindade pärast ajal, kui tegelikult käib sõda ja toimub agressioon, siis me kindlasti toidame seda agressiooni.Tegelikult tuleb Euroopal, kes ostab ainult ühe SKP jagu,

väga sihipäraste meetmetega nii agressiooni tõrjumiseks kui ka majandusraskuste tõrjumiseks. Enamik Euroopast tegelikult ei vaevle vaesuses

Ja vahel tundub, et mõni Riigikogu liige arvab, et ainult tema on maailma naba, mille ümber kõik liigub.Ma mäletan seda debatti, kui aktsiisilangetus oli.

ja kodukulud on kasvanud ning võrgutasud võiks viia nulli. Ühel hetkel valitsus tuli ja väga kiiresti ka selle otsuse tegi.

6. novembril Keskerakonna esimees Jüri Ratas väga selgelt ütles, et riigil on võimalik toetada oma elanikkonda sellega, et riigimakse vähendada just gaasil, elektril ja soojamajandusel. Sama ettepanekut on toetanud ka EKRE ja tänane Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees. See eelnõu on 7. novembril siia saali üle antud ja kui tegelikult tänane valitsus muretseks meie inimeste pärast, siis see eelnõu oleks juba detsembris menetlusse võetud ja jaanuarikuus poleks enam gaasil, elektril ja soojal käibemaks mitte 20%, vaid 9%. 9%. Kulu eelarves on arvestatud suurusjärgus 75 miljonit. Kui vaadata neid meetmeid, mida on rakendatud, ja nende kulusid, siis see number on suhteliselt väike number, aga meie inimeste jaoks väga oluline. Ja ei tasu tuua näiteks Riigikogu liikmeid ja nende palkasid ja nende küttearveid, sest selle palgaga on tõesti võimalik oma küttekulud kinni maksta. Aga räägime eakatest, räägime noortest peredest, räägime täna tavalisest Eesti inimesest.

lapsed käivad lasteaias ja koolis ja nad on arvestanud just nende kuludega. Kas keegi on osanud arvestada, et nende kodukulud kasvavad mitte üks, kaks või kolm korda, vaid üle nelja korra? Ja siis me vaatame rahulikult, et kõik on okei. Minu arvates praegusel hetkel peaks me olema solidaarsed oma inimestega. Kui ettevõtjatele käibemaks ei ole oluline sel lihtsal põhjusel, et käibemaksu on kulutuste pealt võimalik maha arvestada ja tulude pealt maksta, siis eratarbijatel seda võimalust ei ole. Ma olen oodanud, et valitsuse poole pealt tullakse siia saali ja pakutakse lahendusi, kuidas oleks võimalik oma kodud viia alternatiivküttele, olgu selleks siis päikesepaneelide paigaldamine, olgu selleks maaküte või õhk-vesiküte. Aga ühtegi sellist alternatiivi ei ole tulnud. Oleks väga lihtne öelda, et kui te paigaldate endale päikesepaneelid, siis nende paigaldamiselt käibemaksu ei pea ettevõtja riigile maksma, seega sa saad 20% seda soodsamalt. Oleks üks lahendus! Jah, päikesepaneeliga aasta ringi, kogu aeg sa [hakkama ei saa], aga täna võiks ju olla, et kuni 15‑kilovatiste päikeseparkide rajamine oma kodule oleks normaalne, oleks võimalik ka tavainimestel. Oleks võimalik lahendada ära see krediidisüsteem, sest ka 12 000 eurot ei ole igal perel tagataskust võtta, et neid paigaldada. Me ei näe ühtegi lahendust. Ja meie pakume täna siin lahenduse, oleks võimalik ära hoida sellel raskel perioodil meie inimeste kodukulude selline tõus. See 11% on päris suur raha, kui su arve on 600 euro

poole ja nende ettepanek on käibemaksu langetamist toetada, aga komisjonis hääletasid nad selle ettepaneku vastu. Ma saan aru, et erakonna liikmed ei toeta oma erakonna esimeest selles küsimuses.

Mul on alati valus kuulata, kui mõni poliitik hakkab rääkima mingisugusest demagoogiast, sellest, kui halb on üks, teine või kolmas küttevahend. Seda tänases situatsioonis, kus hinnad on kordades kasvanud! Samas, Euroopa Liit ütleb, et maagaas ja tuumaenergia on roheline taastuvenergia. Ja samas toetatakse meil koalitsioonipoliitikute häältega seda, et puuküte

Ja ometi me nüüd enam ei suuda iseendale energiat toota, sest me oleme järjest pidurdanud oma tootmist, rääkimata sellest, et tuuleenergiat on viimased kümme aastat lihtsalt takistatud Eestis rajada lihtsalt takistatud ühe ametniku jonni pärast. Õnneks see ametnik küll enam ei tegutse selles valdkonnas ja tänaseks on need otsused tehtud, et paari aasta pärast on väga palju kohti, kus on võimalik tuuleparke rajada. Meil on aeg aru saada, et meie oleme siin ainult oma Eesti inimeste jaoks, mitte kellegi teise jaoks. Aitäh! Lugupeetud istungi juhataja! Austatud kolleegid! Tõsi ta on, et paljudel Eesti inimestel läheb raskelt ja paljudel väga raskelt. Ma meenutan, et meil Eestis kahjuks on

Ma arvan, et selle väljakutse me saame jagada kaheks: üks, mis puudutab inimeste toimetulekut, ja teine, mis puudutab inflatsiooni ohjeldamist. Sotsiaaldemokraadid on teinud ettepaneku

see mõjutab pensionäre, kes saavad pensioni ja kelle pensioni maksustatakse tulumaksuga, ja see mõjutab ka ettevõtjaid.

kuni 360 eurot aastas rohkem kätte. Ma arvan, et kui vaadata hindu ja vaadata inflatsiooni suurust, siis see peaks olema see, mis katab ära sundkulude kasvu. Sundkulud, ma meenutan, on toit,

Inflatsiooni pool. Nagu öeldud, seda veavad energia hinnad. Siin on räägitud päris mitmetest erinevatest lahendustest. Ma tooksin siia juurde veel juurde veel küsimuse, et kui elektribörs ei toimi nii, nagu toimima peaks, siis see vajab ülevaatamist.

on, ma arvan, küsimus, mille me peame iseendale esitama: kas meil peab niimoodi olema, et toasooja hind on võimalik igal pool tõsta tõsta sellistesse kõrgustesse, mis läheneb ebanormaalsusele. Kui nendes piirkondades, kus toasooja hind tõuseb [kõvasti], näiteks piirkondades, kus köetakse kütteõliga,

Ja kunas tuleb valitsuse arvamus ja kunas me seda siin saalis teisel lugemisel saame arutada, et selle küsimusega kiiremas korras edasi minna. Peaminister vastas, et ootame sügiseni ja vaatame siis. Mure on lihtsalt selles, et valitsus kindlasti saab sügiseni oodata ja siis vaadata, aga nendel inimestel, kelle rahakotist oluliselt suuremad summad välja lähevad – need suured summad on mõnikord juba 40–50 eurot, mis asetab paljud väga raskesse olukorda, kuna nende sissetulekud on väga väikesed väga väikesed – ei ole aega oodata. Nemad vajavad tuge ja nemad vajavad otsuseid praegu, nüüd ja kohe, mitte sügisel, kui me saame jälle tõdeda, et oih, läks nii nagu alati. Ma meenutan, et tänane inflatsioon võib-olla oleks väiksem, kui me oleks energia hindade tõusule reageerinud siis, kui kõik see oli juba väga selgelt ette näha. Pihta hakkas eelmise aasta sügisel, mitte neli kuud hiljem. Praegu tundub, et me oleme astumas täpselt sama reha otsa, et ootame-vaatame ja hiljem siis peame tõdema, et no näete, nüüd on Eestis juures kümneid tuhandeid inimesi, kellele tuleb hakata sotsiaaltoetusi maksma või

Kahjuks eelmisel nädalal me saime rahandusministrilt lõpuks selle selge arvamuse, et üldse ei peaks tegelema selle küsimusega,

Kõiki võimalusi, mis aitavad neid ligi 300 000 Eesti inimest, kes elavad vaesuse piiril, peaksime me parlamendina, peaksime rahvasesindajatena kasutama. Ärgem unustagem,

asjale endale lähemale. Siin üksteise võidu nimetada sõnu "inimesed" ja "aitamine" ja "toetamine" – see ei ole tegelikult riigivalitsemine, see ei ole riigivalitsemiskunsti kirjeldamine. Kui me lepime kokku, et 300 000 inimest on Eestis raskustes, siis ma olen selle väitega nõus. Seda ütles meil siin juhtiv sots.

see kõige jõukam 300 000. See ei ole sotsiaalpoliitika, see ei ole aitamine, see ei ole inimkeskne poliitika. Poliitikas tuleb teha valikuid, maksumaksjad peavad riiki üleval, mitte riik ei pea maksumaksjaid üleval. See on see põhitõde, mille mille kahjuks sotsid on unustanud, kuigi neil on oma panus olnud vaba Eesti ehitamisse. Pöörame selle asja ikkagi õiget pidi ja keskendume tulevikus nendele, kes tegelikult abi vajavad. Riik vajab tegelikult maksude maksmist ja selline demagoogia, nagu makse maksaks riik, võiks siit uuesti ära kaduda. Kunagi sotsid suutsid seda. Aitäh! Rohkem kõnesoove ei näe. Sulgen läbirääkimised. Meil on juhtivkomisjoni ettepanek eelnõu 496 esimesel lugemisel tagasi lükata ja see on meil vaja läbi hääletada.

Austatud Riigikogu! Juhin tähelepanu, et me arutame Isamaa fraktsiooni algatatud käibemaksuseaduse muutmise seaduse Panen hääletusele juhtivkomisjoni ettepaneku eelnõu 496 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Meie neljas päevakorrapunkt on Isamaa fraktsiooni algatatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu 498 [esimene lugemine]. Palun kõnetooli Helir-Valdor Seederi. Aitäh, austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Isamaa Erakonna fraktsioon on esitanud Riigikogu menetlusse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse Kui te veel mäletate eelmisel aastal toimunud kohalike omavalitsuste volikogude valimisi, siis pärast seda, kui valimistulemused teatavaks said uued volikogude koosseisud kogunesid, me kuulsime üle Eesti rindeteateid. Esimene asi, mida arutama hakati, oli kohalike omavalitsuste enda palgad ja hüvitised. See kindlasti ei olnud kõige sobilikum sõnum inimestele. See jättis mulje, et kohalikud omavalitsused ja volikogud hakkavad tegelema kõigepealt valitud isikute

Aitäh! Esimese asjana siis arutati palkasid ja hüvitisi volikogu esimehele, aseesimehele, komisjonide esimeestele – vastavalt sellele, kuidas üks või teine kohalik omavalitsus oma elu on korraldanud, milliseid erinevaid kompensatsioone-hüvitisi makstakse. See kindlasti ei suurenda usaldust kohaliku võimu vastu. Lisaks sellele tekitab see loomulikult väga palju küsimusi.

meie esitatud eelnõu kokku võtta, siis on eesmärk välistada juhtumid, kus kohalikud volikogud hakkavad esimese asjana pärast valimisi arutama ja otsustama oma [juhtide] töötasu tõstmist ja ka valitavate linnapeade ja vallavanemate palkade suurendamist samas koosseisus. Eelnõu § 1 ütleb, et kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 täiendatakse lõigetega 11ja 12järgmises sõnastuses: "(11) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 19 sätestatud töötasu ja hüvitist saab suurendada vaid volikogu järgmise koosseisu poolt valitavale vallavanemale või linnapeale ja kinnitatavatele palgalistele valitsusliikmetele. (12) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 21 sätestatud töötasu ja hüvitust saab suurendada vaid volikogu järgmise koosseisu poolt valitavale volikogu esimehele ja aseesimehele."Mõte on, et nii nagu see on Riigikogus reguleeritud, et Riigikogu saab järgmisele koosseisule määrata töötasu ja hüvitised, võiks see olla ka kõikides kohalikes omavalitsustes üle Eesti. Mitmed kohalikud omavalitsused täna seda juba nii teevad ja minu arvates on see väga hea praktika ja väga hea poliitiline kultuur, et seda nii tehakse. Aga paraku peab tunnistama, et väga mitmes kohalikus omavalitsuses see veel kahjuks nii ei ole. Enamgi veel, me [teame] juhtumeid, kus lahkuv volikogu koosseis ei soovi seda küsimust arutada enne valimisi. Ja pärast valimisi seesama seltskond, kes on olnud vastu teema käsitlusele ja palkade määramisele, esimese asjana, olles saanud opositsioonist koalitsiooni, hakkab koalitsiooni kitsas ringis ära otsustatuna neid küsimusi lahkama. Ma ei hakka siin konkreetseid omavalitsusi ja inimeste nimesid tooma, aga selliseid juhtumeid on rohkem kui üks või kaks. Ja see on väga halva poliitilise kultuuri näide. See on ka väga halb praktika. See on halb valijate suhtes, sest palju ausam ja läbipaistvam oleks, kui valija teab valimistele minnes, milliseks kujunevad järgmise koosseisu volikogu juhtide ja linnajuhtide palgad. Ja tegelikult oleks see aus ka kandideerijate nendesamade võimalike inimeste suhtes, kes hakkavad pärast valimisi täitma volikogus vastutavaid kohti või saavad linnapeadeks-vallavanemateks, linna- või vallavalitsuse liikmeteks. Juba kandideerides võiks teatada, et me soovime üht või teist ametiposti täita ja palgad-hüvitised saavad [olema sellised].

Tegelikult, kui praktikast rääkida, siis minu arvates küll ei peaks kõige esimese asjana uus koosseis endale kohe kohe esimestel kuudel uusi palkasid ja hüvitisi määrama. Igati korrektne oleks käsitleda seda koos eelarve ja eelarveliste võimaluste, rahaliste võimaluste selginemisega. Vähemalt nii kaua võiksid uued juhid kannatada ja tegutseda eelmise koosseisu palkadega,

Aga see on niisugune praktiline tähelepanek, see ei tulene otseselt seaduseelnõust, sellist lähenemist meie konkreetne eelnõu ei käsitle.

Vastus on väga lihtne: parlament ei vaja selleks aastaid aega, isegi mitte kuid aega. Kui selline olukord peaks tõesti tekkima,

Viimase kümne aasta jooksul sellist vajadust tekkinud ei ole, isegi viieteistkümne aasta jooksul sellist vajadust tekkinud ei ole. Ja kui kord paarikümne aasta jooksul selline vajadus peaks tekkima, siis parlament on võimeline ka operatiivselt reageerima. Lisan, et käesolev eelnõu riigieelarvele mingisuguseid täiendavaid rahalisi kohustusi kaasa ei too ja on ka kooskõlas Euroopa Liidu õigusega. Ma väga loodan – vaatamata sellele, et juhtivkomisjon meie väga head eelnõu arusaamatutel põhjustel ei toetanud –, et need saadikud, kes kas teadmatusest või meeltesegaduses hääletasid

selle eelnõuga edasi minema, seda toetama, nii et me saame esimese lugemise ära lõpetada ja teisel lugemisel lisada siia ka koalitsioonipoliitikute väärt ettepanekuid ja mõtteid, et see eelnõu veel parem saaks olema. Aitäh!

võiks olla puutumus või isegi riive põhiseadusega ja kohalike omavalitsuste autonoomiaga? Aitäh, Ei, sellist ohtugi ei ole. Riigikogu on erinevate seadustega kohalike omavalitsuste tegevust reguleerinud väga erinevates valdkondades. Ja selliste kriteeriumide ettenägemine ei ahista

Aivar Viidik, palun! Aitäh, lugupeetud eesistuja! Hea ettekandja! Olen ka omavalitsusega üsna tükk aega seotud olnud ja pean tunnistama, et selles lühikeses eelnõus on siiski päris mitu loogikaviga minu meelest. Ühest Valdo Randpere siin äsja

Mina olen veendunud ja üldse eelnõu algatajad, meie fraktsioon on veendunud, et siin ei ole midagi taolist. Ja nagu ma ütlesin, me oleme ka konsulteerinud selles küsimuses. Nii et siin me oleme lihtsalt erineval arvamusel. Aga kui me jätame selle eelnõu menetlusse ja lõpetame esimese lugemise ära, siis me saame sellel teemal edasi vaielda ja kui vaja, [lasta teha] põhjalikuma õigusliku ekspertiisi. Isamaa fraktsioon ei taha kindlasti põhiseadusega vastuolus olevat või mingisugust riivet tekitavat

Meie eelnõu ei takista sugugi uue meeskonna puhul palga samaks jätmist, suurendamist ega ka vähendamist. Seda see eelnõu ei reguleeri. Seletuskirjas on viidatud senisele praktikale, mis on 99,9% ulatuses olnud ikkagi palkade tõstmine. Aga sisu on see, et võiks määrata järgmise koosseisu palgad, olgu need siis samad, suuremad või väiksemad. Seda, milline saab olema meeskond, kui suur või väike, see eelnõu üldse ei reguleeri, nii et siin mingisugust vastuolu ega probleeme ei ole. Urve Tiidus, palun! Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud ettekandja! Sellisel kujul see esimese hooga kõlab hästi populaarselt ja tõepoolest nii, et eelmine koosseis on nagu ettenägelikum ja targem. Kas te näete siin vastuolu, et kui valijatelt mandaadi saanud uus koosseis siiski otsustab kõiki, suhteliselt kõiki asju oma nelja valitsemisaasta jooksul, ja kui see talt ära võtta, kas see tekitab mingeid probleeme? Ja teine asi on see, et miks te ei mõtle lihtsalt hea tava peale, kuidas käituda selliste teemade puhul nagu palga määramine. Võib-olla see aitaks ka võimu kuidagi õiglasemalt teostada? Aitäh,

meil on nüüd Eesti riiki olnud iseseisvuse taastamisest alates üle 30 aasta ja see hea tava kahetsusväärselt ei ole seni juurdunud. Nii nagu ma ütlesin, on omavalitsusi, kus rakendatakse seda nii, et eelmine koosseis kinnitab järgmisele

hea tavaga. Nii et ma arvan, et seaduses iseenesest ei ole midagi halba. Seadus on ka osa kultuurist. Poliitika ja seadused on osa kultuurist ja seadust me võiksime ka võtta ühiskondliku kokkuleppena, mis on rahvaesindajate vahel saavutatud, ja see on ka osa heast tavast. Ma kuidagi ei vastandaks neid asju. Parlament arutab kõik läbi, meil on siin väga palju kohalike omavalitsustega seotud inimesi, kes on kohalikes volikogudes, kellel on praktika täitevvõimu

viimane, möödunudsügisene kohalike omavalitsuste volikogude valimine – minul oli küll, ütlen ausalt, natukene piinlik lugeda, et paar kuud pärast kohalike omavalitsuste valimisi lehtede põhilised teated olid kohalike omavalitsuste juhtide palkadest: võrdlused, kes kui palju palkasid tõstis, kes rohkem, kes vähem. Hakati võrdlema ja see oli kõige enam käsitletud teema pärast valimisi mitme kuu jooksul.

määrata, millistel tingimustel jne. Saadi aru. Aga ma veel kord ütlen, et minu arvates oleks olnud hea praktika, kui see oleks viidud kokku uue eelarveaasta algusega ja ja tehtud seda ühiselt kõigil munitsipaalsektoris töötavatel inimestel. Oleks võinud paar kuud kannatada. Paraku seda head praktikat ei jätkunud. Me oleks võinud sellest lähtuda. Ja teiseks, ikkagi ma arvan, et ise endale palga määramine ... Kohalike omavalitsuste volikogude puhul on ju nii, et volikogu liikmed kõik hääletavad, needsamad tulevane volikogu esimees ja volikogu aseesimees tõstavad kätt ise endale palga määramisel, hüvitise määramisel.

tasusid täiendavate ülesannete eest. Nii et ütleme siis nii, et alati on mingisugune võimalus nendest jäigalt kehtestatud reeglitest mitte mööda minna, vaid täiendavalt seda probleemi lahendada, kui tõesti peaks niisugune, no ma ütleksin, kultuurilises mõttes väga ebasoliidne otsus ühes või teises kohalikus omavalitsuses vastu võetama. Aitäh, väga lugupeetud juhataja! Sama lugupeetud ettekandja! Kuhu kadus kohaliku omavalitsuse autonoomia ja enesekorraldusõigus?

Ei, kohaliku omavalitsuse autonoomiaga ei ole siin küll minu arvates midagi pistmist, sellepärast et me jätame palkade määramise täielikult kohaliku omavalitsuse pädevusse. Lihtsalt sätestame teatud regulatsiooni, et eelmine koosseis määrab järgmisele [palgad]. Aga riik ei sekku siin vahele, ta ei ütle ette, kui suured need palgad peavad olema. Ja kogu see otsustuspädevus jääb jätkuvalt kohalikule omavalitsusele. Meie soov on vältida

et usaldus kohaliku omavalitsuse vastu sellise käitumise tõttu, nagu see viimaste valimiste järgselt oli, mitte ei suurene, vaid väheneb.

saavad põhiküsimuseks tulevaste vallajuhtide palgad, mitte koolimajad, teed, kergliiklusteed. Ma kardan, et siin on selline oht, et rahvale läheb väga peale see palgateema ja muud teemad jäävad kõrvale. Aitäh,

koolide sulgemisega või koolide avamisega või muude oluliste küsimustega, mis [eeldavad] olulisi investeeringuid. Küllap need jäävad ikka kõige olulisemateks küsimusteks kohalike omavalitsuste tasemel. Aga tähelepanu see võib saada.Kui me vaatame senist praktikat, siis ma julgen öelda, et midagi hullu ei juhtu, sest mitmes omavalitsuses see täna nii on, et [palgad] otsustatakse ära enne valimisi.

mitmes omavalitsuses on ju vastu võetud regulatsioon, mis ei eeldagi võib-olla täiendavat otsustamist – ma ei taha siin anda hinnangut, on see hea praktika või mitte – ja mis on seotud teatud indekseerimisega.

Toomas Kivimägi, palun! Aitäh, härra juhataja! Auväärt ettekandja! Teine väga lihtne põhimõtteline küsimus: miks eelnõu algatajad usaldavad vana, lahkuvat volikogu rohkem kui uut, värskelt mandaadi saanud volikogu? Hea kolleeg Paul Puustusmaa, kes ilmselt eksis põhiseaduskomisjoni istungil hääletuse ajal, leidis ka väga muret tekitava koha sellest eelnõust. Täna siin saalis on hea meel seda kuulda. Ehk siis seesama näide, et kui täna võimul olev seltskond tunnetab ja saab aru, et nad valimistel ei ole tegijad, siis see on üks väga hea võimalus käru [keerata] ja tõepoolest mitte ainult jätta see küsimus arutamata, vaid lausa langetada järgmise koosseisu linnapea ja volikogu esimehe palkasid. See halvendab olulisel määral tervelt neljaks aastaks omavalitsuse konkurentsivõimet. See kaotus on kordades suurem kui võib-olla see, et see on üks otsuseid, mida teeb siiski uus volikogu. Ehk veel kord: miks te usaldate vana, lahkuvat volikogu rohkem, teades neid riske, millele ka härra Puustusmaa viitas, võrreldes uue, mandaadi saanud volikoguga? Aitäh,

et selliseid mänge mängima ei hakata ja niisugusel kujul otsuseid vastu ei võeta. Ma arvan, et seda tehakse teadlikult ja arvestades praegust olukorda, kus me

seda teed, et hakatakse vastuvoolu ujuma, siis ma arvan, et see on antipropaganda ja inimesed saavad sellest aru küll. Ja selle antipropagandaga peab minema kaasa volikogu enamus, üksikud saadikud ei saa seda torpedeerida. Nii et see on väga teoreetiline lähenemine, et ühe või teise kohaliku omavalitsuse volikogu koosseisu enamus läheb enne valimisi teadlikult seda teed. Ma Ma nii palju küll kohalike omavalitsuste volikogu liikmeid ei umbusalda ega pea neid, ütleme, nii väiklaseks. Ma arvan, et seda ei juhtu. Aivar

Te nimetasite, et juhul kui rakendub see teoreetiline [võimalus], et lahkuv volikogu määrab uutele valitsejatele madalama palga, siis on võimalik sellest olukorrast välja tulla nõnda, et määrata uutele valitsejatele sisuliselt tulemustasu.

kuidas te ütlesite? "Tulemustasu" mina oma kõnes kasutanud ei ole ja ka vastustes mitte. See on siiski midagi muud kui teatud lisaülesannete eest mingisuguste ühekordsete tasude määramine.Aga

eelnev koosseis määrab järgnevale [palgad] ära, ja probleeme ei teki.Ma arvan, et need hirmud, mida siin on küsimustest võimalik välja lugeda – et piiratakse kohaliku omavalitsuse autonoomiat ja lahkuvad koosseisud on vastutustundetud, tahavad käru keerata järgmisele koosseisule ja nii edasi –, on ilmselgelt üle võimendatud. Vaatame, kas praktikas selliseid juhtumeid peaks tekkima.Me siin saalis oleme ju võimelised [seaduseid] täiendama ja muutma, kui tõesti peaks selguma, et Eesti kohalike omavalitsuste volikogude saadikud on vastutustundetud ja hakkavadki neid riske, mida te siin mainisite,

süsteemis, kui me läheksime otse valitava omavalitsusjuhi teed. Ma tean, et EKRE-le selline otsedemokraatia ja rahvademokraatia laiemalt on väga südamelähedane. Siin on kindlasti erinevatel erakondadel erinev lähenemine. Mina ei pea praegu küll vajalikuks Eestis kohalike omavalitsuste juhte otse rahva poolt valida. See eeldaks, ma arvan, ka suuremaid muudatusi üldse. See eeldaks ilmselt ka kohaliku omavalitsuse volikogu ja täitevvõimu vahelise tasakaalu ümbervaatamist, kui tegemist oleks otse valitud omavalitsusjuhiga.Aga see on natukene teine teema. See ei puuduta otseselt seda palkade määramist, nii et see eelnõu seda ei reguleeri. Ja Ja ma arvan, et sellega me ei lahenda ka kõnealust probleemi. Meie [ettepaneku] sisu on eelkõige see, et sama koosseis iseendale, samad inimesed iseendale tasusid ei määraks. määraks. Urve Tiidus, palun! Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud ettekandja! Iseenesest on sümpaatne teie kirg selle eelnõu kaitsmisel. Aga nüüd ma küsin sellist asja, et kui Vabariigi Valitsusest tulevad eelnõud, siis on üldiselt kombeks arvamusi

Aitäh! Ma olen püüdnud siin võimalikult kiretult esineda, et selgitada algataja positsioone. Me ei ole teinud sellist sellist traditsioonilist kooskõlastusringi, kui võib-olla Vabariigi Valitsuses tehakse. Kui te mõtlete, kas me kõikidele kohalikele omavalitsustele oleme kirjad saatnud või ka omavalitsuste liidule, [siis seda mitte]. Küll aga me oleme suhelnud erinevate omavalitsustega ja saanud erinevaid arvamusi. Ma võin öelda, et me oleme tagasisidet saanud. Tunnistan ausalt erinevaid arvamusi: on neid, kes on toetanud, ja on neid, kes ei ole toetanud. Nii et kohalikes omavalitsustes on, ma selle tagasiside baasil julgen öelda, erinevaid arvamusi.

Väga lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid!

ja naudin neid ettekandeid, kus on tõesti tunda kirge, ja seda kirge isegi mina meesterahvana tundsin selles ettekandes.Põhiseaduskomisjon arutas käesolevat eelnõu oma istungil 15. veebruaril. Lisaks Lisaks põhiseaduskomisjoni liikmetele olid kutsutud ka Rahandusministeeriumi kohalike omavalitsuste poliitika osakonna juhataja Mart Uusjärv ja õigusnõunik Olivia Taluste.Esmalt tegi komisjoni istungil ettekande Urmas Reinsalu, kes seekord tegi seda suhteliselt lühidalt, aga konkreetselt, selgelt ja arusaadavalt. Neidsamu argumente [esitas] ka Helir siin saalis oma sõnavõtus. Seejärel sai sõna Olivia Taluste, kes tutvustas Vabariigi Valitsuse seisukohta. Vabariigi Valitsus otsustas eelnõu mitte toetada. Peamine mittetoetamise põhjus on asjaolu, et eelnõu riivab ülemääraselt ma rõhutan: ülemääraselt – kohaliku omavalitsuse enesekorraldusõigust. See oli peamine põhjus, miks Vabariigi Valitsus seda eelnõu ei toetanud.

Ja veel üks oluline nüanss, millele Olivia Taluste tähelepanu juhtis: teoreetiliselt ei pea ju välistama võimalust piirata enesekorraldusõigust. Ma usun, et parlament on seda varem ühel või teisel juhul teinud. Aga sellisel juhul peab olema nõndanimetatud legitiimne eesmärk,

Mart Võrklaev pidas pikema sõnavõtu sellel teemal ja juhtis samuti tähelepanu sellele, et on natuke arusaamatu, et Eesti Konservatiivne Rahvaerakond on väga suur otsedemokraatia pooldaja ja enesekorraldusõigust alati kaitseb, aga nüüd nagu ei usalda enam kohalike omavalitsuste volikogusid. Teiseks tõi Mart Võrklaev välja

kohaliku omavalitsuse uut volikogu otsustama neid oluliselt väiksemaid rahalisi küsimusi, kui võtta eelarve tervikuna. Lisaks juhtis Mart Võrklaev tähelepanu sellele, et kui selle [otsuse] teeb lahkuv volikogu, siis võib see saada põhiteemaks või üheks põhiteemaks valimiseelses debatis, aga võib-olla see ei

Ja lõpuks ma komisjoni esimehena väljendasin oma seisukohta ja teen seda ka siin praegu. Ma täiesti jagan seda muret ja mõtet, mida eelnõu algatajad seda eelnõu esitades on silmas pidanud. Ma möönan, et tegelikkuses võiks olla hea tava ja praktika see, et tõepoolest lahkuv volikogu määrab järgmise volikogu esimehe, aseesimehe, linnapea, linnavalitsuse liikmete palgad. See võiks olla niimoodi. Ja toon hea näitena, et Pärnus see on niimoodi. Pärnu tänase volikogu esimehe, aseesimehe, linnapea ja linnavalitsuse liikmete palgad otsustas eelmine volikogu. Loomulikult me saime tähelepanu, loomulikult saime ka sõimata, aga ma arvan, et see oli õige ja arukas otsus. Ent see, et ma seda toetan, ei tähenda seda, et me võtaksime uuelt volikogult selle võimaluse.

Jah, te tohite vastu võtta eelarve, mille kulu on võib‑olla sada korda suurem kui palgakulu nendele juhtidele, aga vaat seda küsimust te langetada ei tohi. Või teine, mille Helir tõi ka näitena: me ei saa ette kirjutada, mis on esimene või teine või kolmas küsimus, mida uus volikogu hakkab

ja võib-olla uus koosseis arvab, et kaks on piisav. Siis on ilmselt üsna tõenäoline, et need kaks teevad ka selle kolmanda tööd kas täiel määral või osaliselt, ja nende palk võiks olla ja peaks olema selle võrra ka proportsionaalselt suurem. Meil tekib siin ka see probleem tegelikult. Nii et veel kord, ma [mõistan] seda

Ma arvan, et selle hinnanguni me ei saa isegi jõuda põhjusel, et siin on seesama formaalne probleem. See on peamine. Aga ei ole mingit antagonismi, nagu ma ütlesin, ma jagan seda eesmärki. Ja kokkuvõtteks

Sellisel juhul saame minna läbirääkimiste juurde. Heiki Hepner, palun!

eelnõu riivab omavalitsuste autonoomiat ja enesekorraldusõigust või ei riiva. Või on see riive noh, ütleme, õhkõrn. Pigem julgen arvata, et kui see riive on, siis ta on õhkõrn. Ja kindlasti ei ole sisulist sisulist alust selle eelnõu tagasilükkamiseks. Ma toon siia lihtsalt ühe näite. Eelmisel nädalal vist oli see, kui me maamaksu teemat arutasime, ja ja siis lugupeetud koalitsioon lükkas üksmeelselt tagasi Isamaa ettepaneku omavalitsustele hüvitada looduskaitsealuste maade maamaksuvabastuse tõttu

on otseselt riigi ülesanne. Ja siis ei tekkinud kordagi lugupeetud koalitsioonil sellist küsimust, kas võiks olla mingi riive. Omavalitsustelt võetakse ära konkreetsed summad.

rõhutamist. Ja ma saangi aru, et loodetavasti enamus meist siin Riigikogus tunnetab, et seda head tava on vaja ka omavalitsustesse rohkem viia.

Ei ole olnud, ma arvan, Pärnus mingeid probleeme, ei ole olnud Kohilas mingit probleemi, kui me volikogu esimehele ette ära selle tasu oleme määranud. Tõepoolest, kui tasu on tõusnud – ja reeglina on alati see tõus olnud –, on see tekitanud vaid väikest huvi, on tekitanud väikseid küsimusi opositsiooni poole pealt, kas seda ikka on vaja teha olnud. Aga see on läbi räägitud ja need otsused on langetatud järgmise koosseisu

Et koalitsioon, kes täna võimul on, ütleb, et teate, nüüd on niimoodi, et me keerame teile käru. Meie võib-olla enam

paralleele tõmmata ja minu meelest, kui me siin neid kaalumisi teeme, siis me näeme, et see tõenäosus iseenesest väga suur ei ole.

Selles mõttes tasuks ikkagi eelnõu üle arutada, teha seda vajadusel paremaks. Tõesti, ka täna on siin arutelu käigus tulnud välja mitmeid ettepanekuid, mitmeid küsimusi. Kas või küsimus,

aga tõesti, kui tekivad mingid tõrked, siis ka Riigikogu on võimeline operatiivselt reageerima. Ei maksa endast nii halvasti arvata, et kui me ühe seaduse vastu võtame, siis järgmine kord tuleme selle juurde tagasi 30 aasta pärast.

süvendada head tava, mida paljudes omavalitsustes täna rakendatakse, et see jõuaks kõikidesse omavalitsustesse. Aitäh! Toomas Kivimägi, palun!

Me ei näe probleemi selles, et vana volikogu kehtestab uue volikogu esimehe ja aseesimehe, linnapea, linnavalitsuse liikmete palgad. Me ei näe selles vähimatki probleemi. Me arvame, et see võiks [nii olla] ja peakski nii olema. Ent me näeme probleemi selles, kui me võtame uuelt volikogult ära võimaluse

järgmise koosseisu valla- ja linnajuhtide palkasid – sellisel juhul saab tegelikult valla konkurentsivõime kõvasti pihta. Nii et probleem ei ole üldse selles, et me ei pooldaks seda. Vastupidi, nagu ma ütlesin ka oma ettekandes, ma jagan täiesti eelnõu algatajate mõtet ja seisukohta, et see võiks [olla] ja peaks olema eelmise koosseisu volikogu otsus. Aga veel kord: me ei saa pidada vähimalgi määral õigeks seda, et me piirame uue volikogu otsuste langetamist. Teiseks, põhjus, miks Vabariigi Valitsus seda eelnõu ei toeta,

mida ma nimetasin ka Isamaa lipukirjaks – kohaliku omavalitsuse autonoomias, enesekorraldusõiguses. Me ei tohi selles liigselt reservatsioone teha, aga kui päris aus olla, siis Isamaa poolt on see juba teine teema, kus te teatud järeleandmisi olete valmis tegema. Nädal tagasi oli ka üks arutelu,

siin ei ole mingit vaidlust sisus. Ma ütlen veel kord, et nii valitsus kui ka põhiseaduskomisjoni kuuluvad koalitsiooni liikmed kindlasti jagavad seda põhimõtet. Aga meil ei ole mõtet probleemi minna lahendama nii, et me tekitame viis uut probleemi. Ja peamine probleem on ikkagi seesama formaaljuriidiline. Nüüd, miks komisjon otsustas eelnõu tagasi lükata, miks me seda ei menetle, miks me vigu ei paranda. Põhjus on väga lihtne. Veel kord, kuna meie hinnangul on tegu väga selge

needsamad struktuurimuudatused. Täpselt samamoodi, me ikkagi külmutame ära kohaliku omavalitsuse õiguse neid palku otsustada. Me ei saa seda kuidagi õigeks pidada. Nii et veel kord, head kolleegid, ei ole mingit küsimust, kas opositsioon või koalitsioon. Ütlen ausalt, mina otsin opositsiooni eelnõu, mida saaks Vabariigi Valitsus ja koalitsioon toetada. Ausalt, Ja mu esimene mõte oli ka, kui Helir selle eelnõu esitas, ma ütlesin Helirile, näitasin näpuga, et see on väga äge eelnõu. Aga ma ei olnud piisavalt süvenenud formaaljuriidikasse selle eelnõu puhul. Nii et sisult täiesti toetan, aga formaaljuriidiliselt, Helir, anna andeks, kahjuks ei saa toetada. Aitäh!

Ma arvan, et meie ühine eesmärk oleks ikka teha siin saalis võimalikult palju otsuseid, kus taga on 101 inimest. See on iga eelnõu puhul selline esimene eesmärk. Seepärast ma arvan, et on igati asjakohane rääkida selles vormis. Tõepoolest, selge on, et inimestel on erinevad seisukohad ja arusaamad. Aga ma ütlen veel kord,

Selge. Ma lähen pärast küsin üle Toomase käest, kuidas ta soovib, et tema perekonnanime käänatakse. Nüüd on niimoodi, öeldakse midagi.) Ei-ei-ei! Stopp! Ma ei tee rohkem. Ma olen juba lõpetanud läbirääkimised. Juhtivkomisjon on teinud ettepaneku eelnõu 498 esimesel lugemisel tagasi lükata ja seda me peame hääletama ja selleks teeme saalikutsungi.

Head kolleegid, meil on siin esimesel lugemisel Isamaa fraktsiooni algatatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise eelnõu 498 ja ja juhtivkomisjon on teinud ettepaneku eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata. Seda tagasilükkamise ettepanekut nüüd hääletame. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Tagasilükkamise ettepaneku poolt on 53 saadikut, vastu on 17. Eelnõu on esimesel lugemisel tagasi lükatud. Sellega on tänane päevakord lõppenud ja istung on samuti lõppenud. Aitäh!